Hvala vam potpredsjedniče.

Ivan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege.

Hvala lijepo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

- Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, drugo čitanje, P.Z.E broj 313 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172. u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti kojim se mijenja, novelira zakon koji je donijet 2015. godine. Želim na početku istaći da je hrvatsko zakonodavstvo koje regulira međunarodnu zaštitu i poštivanje ljudskih prava usklađeno sa europskim acquis-em, usklađeno je sa prije svega sa Konvencijom o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. UN-a sa pripadajućim protokolom, sa Člankom 33. Ustava RH koji propisuje da strani državljanin ili osoba bez državljanstva može dobiti utočište u RH osim ako je progonjen za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnoga prava. Usklađeno je nadalje sa nizom europskih uredbi i direktiva koje su inače i pobrojane u Članku 2. postojećeg zakona. Dakle, tu je navedeno 5 direktiva, 4 uredbe i sad se dopunjuje još jednom uredbom o za, Europske agencije za azil. Osim toga zajamčena je sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti kad je u pitanju azil, a dakle hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti je sukladno i kompatibilno sa zajedničkim europskim azilnim sustavom. Taj sustav stalno doživljava određene izmjene, predmet je vrlo žučnih rasprava na tijelima EU očekujemo da će i ovaj trenutni zajednički azilni sustav doživjeti određene izmjene koje još, koje su još najavljene prije nekoliko godina u predstavljanju predstavnice komisije Ursule von der Leyen, ali evo o njima traju pojedinim uredbama i direktivama i dalje rasprave na različitim razinama i one su na različitom stupnju dovršenosti odnosno potencijalnog upućivanja na konačno donošenje. Ovim izmjenama koje su pred vama dakle, usklađuje se još dodatno sa postojećim direktivama iz 2011. i 2013. godine. Prvenstveno dakle sa postupovnom direktivom kvalifikacijskom i Direktivom o standardima prihvata osoba koje traže međunarodnu zaštitu. Preciziraju se postupanja s tražiteljima i osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom, njihova prava i obveze te se obavlja usklađivanje sa Zakonom o strancima i zakonima na području zdravstva i socijalne skrbi koji su nedavno mijenjani. Kao što sam i rekao osigurat će ovim izmjenama i primjena Uredbe iz 2021. godine broj 2303 Europskog parlamenta i vijeća o Agenciji EU za azil, a MUP se određuje kao tijelo koje neposredno surađuje i razmjenjuje informacije sa Europskom komisijom oko legislative vezane za međunarodnu zaštitu. Odredbe ovog zakona usklađuju se i sa Direktivom koja propisuje određeni rok u postupku spajanja djeteta bez pratnje s obitelji odnosno propisuje se posebni skrbnik, da posebni skrbnik poduzme što je prije moguće nakon podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu sve potrebne radnje radi pronalaska članova obitelji i spajanja djeteta s obitelji. Nacionalno zakonodavstvo se ovim izmjenama usklađuje i s Direktivama 2013/32 i 33 skladno EU pilotima. Naime, Europska komisija je 1. ožujka 2021. uputila predmet vezano za usklađenost nacionalnog provedbenog zakonodavstva s odredbama Direktive 2013/33 o utvrđivanju standarda za prihvat za međunarodnu zaštitu u pogledu obveze obavješćivanja, izdavanja putnih isprava podnositeljima zahtjevima, zahtjeva i jamstvima za zadržane podnositelje zahtjeva i razlozima za zadržavanje, pristup tržištu, modalitetima uvjeta prihvata te za EU pilot broj 9869 vezano za usklađenost nacionalnih provedbenih mjera sa odredbama Direktive o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite, a u pogledu odredbi o suradnji, o postupovnim pravilima za oduzimanje međunarodne zaštite, vremenskom ograničenju za razmatranje stanja u zemlji podrijetla tražitelja i mogućnosti samostalnog organiziranja zdravstvenog pregleda u vezi znakova koji mogu ukazivati na moguću izloženost, proganjanju ili trpljenju ozbiljne nepravde. Osim ovih izmjena u ovom konačnom prijedlogu istakao bih i sljedeće promjene. Jasnije se definira pojam preseljenja i premještanja, jer Republika Hrvatska sudjeluje u snašanju tereta i podjeli solidarnosti sa drugim državama članicama. Evo nedavno, odnosno prošli tjedan 28. veljače prihvatili smo, dakle premjestili smo 10 tražitelja međunarodne zaštite iz Italije. Svi su državljani Obale bjelokosti i oni su, dakle ovdje došli smješteni, podnijeli zahtjeve i upravo se o njihovim zahtjevima rješava. Sve je to sukladno preporuci Komisije 1363 iz 2020. godine. S obzirom na izazove utvrđivanja identiteta i države podrijetla tražitelja azila sa kojima se vrlo, vrlo često susrećemo. Dakle, za one tražitelje koji nemaju osobne dokumente uz sebe omogućava se korištenje metoda koje uključuju pregled osoba i pretragu računala i drugih elektroničkih uređaja, ali samo uz pisani zahtjev, odnosno pisani pristanak tražitelja azila kako bi se utvrdilo njegov identitet i zemlja podrijetla. Znamo da je zemlja podrijetla naravno i identitet vrlo bitni za donošenje konačne odluke o odobravanju azila, jer azil se donosi na temelju individualne procjene o ugroženosti određene osobe zbog njegove rase, podrijetla, obrazovanja, nacionalnog, vjerskog identiteta itd. ili proganjanja za različite politički uvjetovana djela, tako da ako ne znamo iz koje zemlje dolazi tko je on, kojoj zajednici pripada teško je moguće donijeti ispravan pravorijek. Ovim izmjenama se nadalje omogućava da se po službenoj dužnosti prati situacija u zemlji podrijetla, te da se utvrđuju nove činjenice i okolnosti nastale nakon odobrenja zaštite, a koje mogu biti od utjecaja na provedbu postupaka poništenja ili ukidanja odobrenog statusa. To se iznimno rijetko inače radi. Sve obavijesti koje tražitelji primaju morat će biti u pisanom obliku, a samo iznimno zbog okolnosti slučaja ili hitnosti mogu se pružiti i usmeno. Držimo važnim i skraćivanje roka za stjecanje prava na rad tražitelja azila. Dakle, govorim o osobama koje su još u postupku sa 9 na 6 mjeseci, a radi njihovog ranijeg uključivanja na tržište rada i raniju integraciju. Držimo da je rad jedan od najboljih vidova integracije, naravno i preuzimanje, kao i preuzimanje odgovornosti za sebe i svoju obitelj. Odredbe o ograničenju slobode kretanja dodatno se preciziraju tijelom postupka prisilnog udaljenja kao i razlozi za ograničenje slobode kretanja radi zaštite nacionalne sigurnosti i javnog poretka. Obveze prijave i odjave prebivališta azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom. Dakle, onih osoba kojima je već odobren boravak i zaštita u Republici Hrvatskoj usklađuju se sa odredbama kojima se regulira boravak i prebivalište hrvatskih državljana. Jednako tako predviđena je i obveza obavještavanje Ministarstva unutarnjih poslova u slučajevima kada isele iz Hrvatske ili neprekidno borave u inozemstvu duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana. preciznije se nadalje definira ishođenje isprava dozvole boravka i putne isprave za članove obitelji kojima je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji. Isto tako, uređuje se izdavanje i poništavanje isprava osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom radi usklađivanja sa Zakonom o strancima. Što se tiče prihvata i smještaja tražitelja međunarodne zaštite on se trenutno provodi u dva objekta, dva prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini. Prihvatilište u Zagrebu ima kapacitet smještaja od 600 osoba i već se nekoliko puta renoviralo i obnavljalo, a trenutno je u postupku javne nabave, znači trenutno je, te će javna nabava za odabir izvođača radova, a sredstva su osigurana iz fonda EU. Isto tako u studenom prošle godine završena je obnova, kompletna obnova prihvatilišta u Kutini. To je prvo prihvatilište koje je otvoreno u Republici Hrvatskoj za smještaj tražitelja međunarodne zaštite. Njime je osim, dakle njegovog uređenja i prilagodbe potrebama tražitelja i povećan smještajni kapacitet sa sto na 140 mjesta. Konačnim prijedlogom zakona nadalje se normira i pitanje smještaja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom uključujući privremeni smještaj u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite dok čekaju preseljenje u odgovarajuće stambene jedinice. odobrena, kad je odobrena međunarodna zaštita nije bilo nekog određenog roka kad je tražitelj, bivši tražitelj, dakle sada osoba sa odobrenom zaštitom morala napustiti prihvatilište. Sad se taj rok napuštanja i odlaska u pojedinačni smještaj maksimalno fiksira na dva mjeseca, dakle da ne može biti dulje od dva mjeseca jer mislimo da integracija u prihvatilištu ne može biti na onoj razini kao što je integracija u jednoj sredini gdje osoba stanuje u pojedinačnom smještaju, gdje radi ili se školuje i ima komunikaciju sa lokalnom zajednicom. Isto tako mislimo da je jedna dodatna prednost za tražitelje, odnosno za osobe kojima je odobrena zaštita mogućnost da se privremeno koristi stambena jedinica u državnom vlasništvu i nakon proteka 2-godišnjeg prava na smještaj, dakle sada je pravo na smještaj definirano na 2.g., dakle da se u određenim slučajevima ako osoba nema sredstva za može još najduže 2.g. biti smještena uz djelomično ili potpuno plaćanje tih troškova od dakle strane države.

da se potaknu i ojača uloga lokalne zajednice u dugoročnoj integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom. Što se tiče razlike između prvog i drugog čitanja ovoga zakona usvojene su sve primjedbe nomotehničke naravi koje su izrečene na sjednicama radnih tijela ili na plenarnoj sjednici. U prekršajnim odredbama novčane kazne su izra…, koje su bile izražene u kunama zamijenjene su iznosima u eurima, izvršeno je usklađivanje naziva i dijela i nadležnosti tijela iz Zakona o socijalnoj skrbi sukladno njegovim izmjenama iz prošle godine odnosno od 1. siječnja ove godine, Centar za socijalnu skrb preuzeo je naime naziv Hrvatski zavod za socijalni rad, pa je to ovdje isto promijenjeno, kao i sa izmjenama koje su usvojene Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave temeljem čega je prestao radom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a njegove poslove preuzelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nadalje su još izvršene određene izmjene u čl. 19. kojim je propisan rok u kojem je tražitelj azila dužan u pisanom obliku obavijestiti MUP o zasnivanju radnog odnosa i dostaviti potvrdu poslodavca o sklopljenom ugovoru o radu, te je propisan i u čl. 24. postupovni dio vezan za donošenje rješenja o privremenom korištenju stambene jedinice u vlasništvu RH. S obzirom na aktualnu situaciju i dolazak preko 22 državljana Ukrajine i osoba koje su bile naseljene u Ukrajini u RH od 24. veljače prošle godine promijenjene su i određene odredbe koje koje reguliraju privremenu zaštitu, dakle u slučaju masovnog priljeva raseljenih osoba i tu moramo istaći da su dana dodatna prava posebice u smislu zdravstvenog osiguranja kao i hrvatskim državljanima isto tako i u pitanjima socijalne skrbi, tako da raseljene osobe iz Ukrajine imaju prava možemo reći kao i državljani državljani RH. Evo pri koncu bih još istakao nekakve podatke da vidimo koliki to broj stranih državljana i osoba bez državljanstva traži međunarodnu zaštitu u RH. Recimo prošle godine je to, je broj povećan za više od 4 puta, tako da je 12.872 osobe izrazile namjeru za međunarodnu zaštitu u RH, od toga od toga je bilo 5.212 ili 40,5% žena, možda je to evo na ovaj današnji Međunarodni dan žena važno istaknuti. Obično mislimo da i u RH, a i u druge države EU dolaze uglavnom muškarci, to nije točno, dolaze i žene, dolaze i djece, nažalost dolaze i maloljetnici bez pratnje koji, koji su posebno ugrožene i ranjive skupine koje traže našu punu skrb o njima i spajanje s obitelji ako je to ikako moguće, ali evo dakle 40,5% je prošle godine bilo žena među tražiteljima međunarodne zaštite. Najbrojniji državljani, dakle prošle godine su najbrojniji bili kao tražitelji međunarodne zaštite, državljani Iraka 19%, Ruske Federacije 16%, Burundija 16%, Turske 12% i Afganistana 11%. u prvih evo dva mjeseca i tjedan dana već je 4.792 osobe izrazilo namjeru za međunarodnu zaštitu u našoj zemlji, dok je u istom razdoblju prošle godine to, to učinilo svega 576 osoba, dakle to je neki porast od 730%, dakle iznimno velik broj zahtjeva. Moram samo reći da ovaj broj priljeva prati i odgovarajući odljev tako da broj osoba koje traže međunarodnu zaštitu u našim prihvatilištima je otprilike blago povećan, on se mijenja iz dana u dan, ali naši kapaciteti još zadovoljavaju.

Što se tiče državljana Ukrajine koji su dobili privremenu zaštitu dakle jedan oblik zaštite koja sama riječ kaže privremeni i dakle traje, dobili su je najprije na godinu dana, a sada je to produženo, produžit će, produžuje im se, u tijeku je to produžavanje na još dodatne 2.g. i toliko je maksimalno moguće po Direktivi o, o privremenoj zaštiti. Njih, odobrili smo dosada 20.432 privremene zaštite za državljane Ukrajine i druge osobe koje dolaze iz te zemlje. Zbog rata u Ukrajini promijenila se struktura tražitelja azila, ove godine najviše je državljana Ruske Federacije 31%, zatim Afganistana, Kube, Turske i Iraka. Evo poštovani zastupnici nadam se da sam ovim podacima na kraju iznio situaciju i ukupan smjer izmjena Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Hvala vam. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika. Prva je poštovani Nikola Mažar. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo čuli smo iz vašega izvješća da u biti RH je sve zanimljivija ili interesantnija vezano za ili privremenu međunarodnu zaštitu ili tražitelje azila. Isto tako iz podataka vidimo da se mijenja ono tradicionalno ja bi rekao podneblje odakle se dolazilo odnosno Bliski Istok, Sjeverna i Saharska Afrika i kao što ste naveli prebacuju se nove zemlje među kojima između ostaloga i Turska, pa me zanima da li očekujete veći broj tražitelja iz Turske i nakon ovoga katastrofalnog potresa. I s obzirom da ste istaknuli dakle da se smanjuje vrijeme nakon kojega mogu podnijeti zahtjev za rad sa 9 na 6 mjeseci da li pratite dakle i kasnije što se sa njima događa odnosno koliko uspješno se integriraju u hrvatsko društvo i s obzirom na ovako veliko povećanje tražitelja da li ima i povećanja vezano za nezakonito dakle i dolazak preko granice i vezano za kasnije ukidanje dakle mjera? Hvala. Poštovani gospodine zastupniče više je pitanja. Što se tiče Turske ne možemo sad to znati, ali u svakom slučaju moguće je očekivati da i zbog ovog katastrofalnog potresa poraste broj tražitelja azila iz Turske iako to nije onaj prvotni razlog zbog kojih netko može i dobiti zaštitu, ali može naravno tražiti i s obzirom na stanje kakvo je tamo, razmjere potresa i to je za očekivati. Dakle, mijenja se struktura, više je, pa ona se praktično svake godine mijenja možda tradicionalno ostaju ove zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka kao tražitelji azila. Dakle, Iran, Irak, Afganistan, Sirija, a ostalo je sve manje-više podložno izmjenama od vremena do vremena ovisno i o primjerice i o viznom sustavu. Što se tiče rada svaki rad doprinosi integraciji i …/Upadica: Vrijeme./… poželjno je da ga bude Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo od početka migracijske krize od 2015. godine u Hrvatskoj je zabilježen visok porast broja tražitelja međunarodne zaštite pa tako je registrirano 2020. 1.932 tražitelja, 2021. 3.339, a 2022. 12.872 tražitelja. Tijekom primjene važećeg zakona u praksi su uočeni izazovi …/Govornica se ne razumije./… u kontekstu postupanja vezano uz pojedina prava i obveze tražitelja, pa me zanima koja najčešće nejasnoće su se uočile kod tražitelja i osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom. Ako sam dobro razumio koje su se nejasnoće uočile? Ako govorimo o razlozima traženja međunarodne zaštite, dakle najčešće traže i pozivaju se na određene vidove proganjanja u zemlji podrijetla s obzirom na nestabilnost, nemire ili ratove u tim zemljama, ali često i pripadnost određenim etničkim, etničkim, vjerskim, rasnim skupinama. Iz nekih zemalja posebice iz Afričkog kontinenta bilo je i pritužbi na prisilne brakove, na spolno sakaćenje, na tako da bilo je čak i odobrenih zaštita u tome smislu. Vrlo su različiti razlozi jedino mogu reći da ako je nesporno utvrđeno da je riječ o ekonomskim razlozima da se tada ne odobrava međunarodna zaštita. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem uvaženi. Nastavila bi da oko ovih dozvola za rad pozdravljamo naravno smanjenje roka sa 9 na 6 mjeseci, ali u kontekstu činjenice da tražitelji dobivaju samim time kad dobe pravo na azil dobivaju i pravo na rad i činjenice da nam nedostaju kadrovi i to doista dramatično i u zdravstvu i u turizmu i u graditeljstvu sad da ne nabrajam, zapravo u svemu. Zbog čega smatrate potrebnim da to bude 6 mjeseci? Naime, mi mislimo da bi recimo 2 mjeseca bila dovoljna da se te ljude može prepustiti našem tržištu rada i zbog njih, a bome i zbog interesa RH. Zahvaljujem. **Katić, Više sam puta istakao ovdje i u uvodnom govoru i ovim odgovorima na, na pitanja zastupnika da je naravno rad najbolja integracija i kad čovjek preuzme stvar, brigu o svom životu u svoje ruke da će tada najprije se osjećati u ovoj zemlji kao doma i dijeliti s nama sve brige i dobro i loše i to bi trebao biti konačan cilj. Međutim, idemo prema smanjenju ovih, ovih roka za pristup tržištu rada i osoba koje su u postupku. Naravno osobe koje su, kojima je odobrena zaštita imaju odmah tim danom pravo na rad. Međutim, zbog ovih velikih migracija i ljudi koji dođu kod nas odu u druge zemlje često imao preko dablinskog, kroz dablinski postupak puno zahtjeva za vraćanje iz drugih zemalja. I željeli bismo da to

tajniče, evo ovim zakonom je zapravo se povećava integracija osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom na način da se stambene jedinice koje su u državnom vlasništvu na neki način ustupe zapravo jedinicama lokalne i regionalne samouprave i na taj način da se olakša zapravo u dugoročnoj integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom. Da li nam možete dati podatke o dosadašnjem ajmo reći stambenom zbrinjavanju migranata jer je bilo i dosada pomoći pri u vidu i osiguranje socijalne pomoći odnosno zajamčene minimalne naknade pa i u pronalasku smještaja. I ako možete reći gdje otprilike, u kojim dijelovima RH ima najviše takvih stambenih, takvog stambenog zbrinjavanja inače osoba u potrebi odnosno migranata. **Katić, Žarko** Poštovana zastupnice, ovaj do ovog rješenja da država može prenijeti na jedinu lokalne samouprave određenu nekretninu smo došli jer se ustanovilo da neka, da u nekim slučajevima nekretnine na području određenih jedinica lokalne ili područne samouprave, ali možda nema novca ili bi postupak obnove tih, te su nekretnine često nisu u takvom stanju da može odmah netko u njih ući. One zahtijevaju manju ili veću adaptaciju, a jedinice lokalne samouprave su često u prilici da brže i reagiraju i na kraći da osposobe tu nekretninu za stanovanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Pa i dosad je bilo takvih slučajeva, ali sad otvaramo i zakonsku mogućnost da to možda malo brže ide. A što se tiče sredina, išli su tražitelji odnosno osobe s odobrenom zaštitom praktično u gotovo sve veće gradove u RH i neke, i neke manje sredine. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče zanima me što MUP poduzima na uspostavi humanitarnih koridora koji su izuzetno važni za i predstavljaju ustvari najefikasniju pomoć onima koji su životno u zemljama iz kojih je teško se evakuirati, iz kojih je teško pobjeći. Koliko znam takvu inicijativu podnijela vam je Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj vođena primjerom i pozivom Pape Franje, ali i primjerima u nekim drugim državama članicama EU koje su uspostavile humanitarne koridore. Primjerice Italija na taj način u svojim župama smjestila 5 tisuća izbjeglica. Znamo da je u Afganistanu dolaskom talibana na vlast postala upitna opstojnost religijskih manjina koji su se ustvari morali sakrivati po krovovima. Ja sam i tad išla sa jednom inicijativom, ali kako nemamo humanitarne koridore koridore nismo djelovali. Da li se po tom pitanju nešto poduzelo i smatrate li da sa Isusovačkom službom za izbjeglice možete sklopiti ugovor o suradnji po tom pitanju da se pomogne ljudima koji su u potrebi? Poštovana zastupnice upravo zbog tih razloga smo uz jasnije definiranje preseljenja dakle iz trećih zemalja i premještanja iz zemalja članica ovim zakonom predvidjeli i mogućnost primjene humanitarnog prihvata za takve skupine. Čemu da se ti ljudi izlažu dugotrajnim i mučnim putovima dolaska u Europu iz Azije, Afrike ili dakle dalekih zemalja ako je možda moguće, ako neka država ima mogućnost da ih prihvati odmah i da to, taj prihvat organizira putem neke humanitarne organizacije. I u ovoj aktualnoj situaciji sa Ukrajinom su se mnoge humanitarne i vjerske organizacije pokazale, a inače u cijelom postupku odobravanja međunarodne zaštite dobro surađujemo sa različitim, sa brojnim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj. Ali dakle u ovom slučaju kod prihvata Ukrajinaca oni su došli u mnoge župe i druge vjerske zajednice u RH i to vidimo kao dobar način i ovaj zakon daje dodatni zamah tome. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Državni tajniče evo i sami ste spomenuli da u posljednjih godinu dana velik val tražitelja azila i privremene zaštite dolazi iz iz Ukrajine što je s obzirom na ratno stanje je li očekivano. Više od 20 tisuća Ukrajinaca se trenutno nalazi u Hrvatskoj. Vi ste značajna sredstva angažirali da biste naravno njih i zbrinuli i pomogli integraciju u hrvatsko društvo. Postoji Europski fond za azil, migracije i integracije, kako i u kojoj mjeri ste mogli njega koristiti i koliko vam je to pomoglo? Znamo da su sredstva zaista bila velika potrebna, a nekih 28 milijuna eura je bilo prošlom razdoblju, u novom je oko 47, međutim ona imaju svoja ograničenja. Pa u kojoj mjeri vidite da vam to može pomoći u realizaciji i samih odredbi ovoga zakona. Imamo dakle određene odgovornosti koje preuzimamo i implementacijom same direktive i transponiranjem u zakonodavstvo, ali imamo na drugoj strani neke velike izdatke i dodatnu pomoć putem fondova koju možemo koristiti. Cijenjena zastupnice, dakle europski fondovi, a posebice kad je MUP u pitanju Fond za azil, migracije i integraciju je bio od velike pomoći i mi smo financirali različite projekte i obnove naših prihvatilišta, ali i psihosocijalne pomoći, integracije kroz udruge sa različitim nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog sektora. Praktično najveći dio koji mi zadnjih godina koristimo su upravo iz europskih fondova osobito iz Fonda za azil, migracije i integraciju. Vjerujemo da ćemo aktualnom programskom razdoblju moći povući i više sredstava i možda osigurati dodatni, dodatne smještajne kapacitete, ali kažem i brinuti o ljudima u potrebi dnevno. Dakle, kroz socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvenu skrbi itd.

osobe iz Ukrajine odnosno obratile su se ministarstvu za sufinanciranje je li troškova tog stambenog zbrinjavanja u ovim pojedinačnim, pojedinačnom smještaju i dobili su odbijanje financiranja iako su ispunili sve zahtjeve, popunili sve dokumente, formulare po onim pravilnicima ne vide dakle da ne ispunjavaju neki od zahtjeva. Međutim dobili su štura objašnjenja ne ispunjavate zahtjev, ali ne znaju točno koji od, od uvjeta. I sad si misle je li to nestalo sredstava, nema više financiranja ili dakle zašto dolazi do odbijanja financiranja tog pojedinačnog smještaja. Poštovana zastupnice Vlada RH je donijela, mislim da je to već bilo negdje u travnju odluku o financiranju i pojedinačnog smještaja, ako se dobro sjećam do 500, visina od 500 eura maksimalno, a onda ovisno naravno o broju članova obitelji ili pojedincu koji se smješta. Sad što je točno razlog teško je reći, uglavnom naravno da se mora i udovoljavati nekim kriterijima. Neki kriteriji se tiču same smještajne jedinice da ona mora biti prilagođena i imati grijanje ili dakle vodu i ono što je osnovno za normalan smještaj. I sam podnositelj zahtjeva također treba biti osoba koja nije sankcionirana, kažnjavana jer i tu se može dogoditi neugodne situacije. A moguće je jednostavno da je sada nešto manji broj, manjih potreba. Jer unatoč broj osoba smještenih na pojedinačnom smještaju nije tako velika kako smo na početku mislili. … …/Upadica Zahvaljujem državni tajniče. Iscrpili smo replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta je poštovani zastupnik Davor Dretar. Njega nema, gubi pravo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane Martine Vlašić-Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Donošenjem ovog Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti će se ujednačiti postupanja u odnosu na druge zakone koja određuju uređivanja uređivanja pojedinih prava i statusa privremene zaštite osobito Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranja i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi čime se postiže horizontalna usklađenost zakonodavnog sustava. Ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na spomenute odnosno gdje ću prikazati određene podatke i problematiku što se tiče zbrinjavanja i skrbi djece bez pratnje. Prema podacima MUP-a u 2021. godini registrirano je 181 dijete tražitelja međunarodne zaštite. Od ukupnog broja djece tražitelja međunarodne zaštite 195 je bilo bez pratnje roditelja ili osoba koja su po zakonu dužne skrbiti o njima. U odnosu na 2020. godinu kada je bilo registrirano 942 djece ovaj broj predstavlja povećanje. U 2021. godini MUP je postupao prema 2075. djece nezakonitih migranata, odnosno strancima koji nisu tražili međunarodnu zaštitu. Od toga je 411 djece bilo bez pratnje. Vezano za smještaj djece bez pratnje pravobraniteljica za djecu u više navrata i više godina upozorava na njihovu neprimjerenost. Sukladno odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za prihvat djece bez pratnje određene su dvije kontakt točke, a to su Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb i Split. ovdje nas je također sustigao problem prekomjernog smještaja i nedostatnih kapaciteta djece, pa se zbog povećanog broja djece prihvaćaju i djeca u drugim ustanovama socijalne skrbi odnosno i u domove za odgoj djece i mladeži. Prema podacima ministarstva tijekom 2021. godine je priznata socijalna usluga smještaja kod pružatelja socijalnih usluga za 228 djece bez pratnje od kojih je najveći broj smješten u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave. Broj smještajne djece nije u skladu sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, a za prihvat većeg broja korisnika nema ni dovoljno ljudskih resursa, stručnih osoba ni pratećeg pomoćno-tehničkog osoblja kao ni drugih potrebnih kadrova. Iz Domova pravobraniteljica dobiva podatke o znatno većim potrebama za zbrinjavanje djece bez pratnje koje su veće od raspoloživih kapaciteta zbog čega se može osigurati samo minimum uvjeta za adekvatno zbrinjavanje. Također prema izvješću pravobraniteljice se uočava i nedostatak medicinskog osoblja zbog kontinuirane potrebe za higijensko-medicinskom skrbi jer je riječ o korisnicima izrazito zapuštenog i lošeg zdravstvenog stanja uzrokovanog dugotrajnim lošim životnim uvjetima. Djeca migranti se i dalje smještaju u domove za djecu i mladež sa problemima u ponašanju što nije adekvatno rješenje. Smještaj djece bez pratnje stranih državljana u ustanovu u koju su smješteni korisnici sa različitim problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja nije odgovarajući niti je stručno opravdan. Na žalost Izvješće pravobraniteljice za 2021. godinu još uvijek nije raspravljeno u Saboru, ali je opravdano podatke iz izvješća koristiti na ukazivanje problematike pojedinih ranjivih skupina. Podaci o djeci su nedostatni sa nedovoljno anamnestičkih podataka i problema nedostatka centraliziranog prikupljanja podataka o djeci bez pratnje na što upozorava i Agencija za izbjeglice UNHCR Hrvatska u svom izvještaju. U 2021. godini ukupno je 345 djece koji su imenovani posebni skrbnici smješteni su, djeca su smještena u veliki broj različitih ustanova diljem Republike Hrvatske i to različitih ustanova socijalne skrbi i prihvatilištima za tražitelje azila. Dobro je što se ovim zakonskim izmjenama imenovanje posebnih skrbnika, odnosno spajanje obitelji određuje se rok za spajanje obitelji jer znamo da su postupci spajanja obitelji i zapravo traženja roditelja djeci bez pratnje dugotrajni i djeca dugo ostaju u ustanovama socijalne skrbi. U skladu sa preporukom pravobraniteljice smatramo da je potrebno osigurati specijaliziranih ustanova u kojoj bi evidentan bio prihvat sve djece bez pratnje i provedena sva potrebna obrada i procjene potreba i rizika. O tome smo govorili u prvom čitanju i o tome je državni tajnik napomenuo da postoji i određeni fondovi EU koji se mogu možda iskoristiti u tu svrhu, pa se nadamo da će to biti i provedeno. Nadalje u cilju osiguravanja uspješne integracije osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom i aktivno uključivanje u društvo novim normativnim rješenjima će se propisati mogućnost za stambene jedinice koje su vlasništvo RH ustupe se na upravljanje JLPS da bi se potaknula odnosno jačala uloga lokalne zajednice u dugoročnoj integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom. Također iznimno će se omogućiti privremeno korištenje stambene jedinice u državnom vlasništvu na najduže još 2.g. na prijedlog nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a uz suglasnost ministarstva nadležnog za poslove stambenog zbrinjavanje uz definirano sudjelovanje u plaćanju troškova stanovanja ili plaćanju zaštićene najamnine za stambenu površinu. Znamo da nedavnim izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH je strancima pod međunarodnom zaštitom osigurana su sva prava kao i hrvatskim državljanima što se tiče i primanja svih prava iz sustava socijalne skrbi i zajamčene minimalne naknade, plaćanje režijskih troškova, sufinanciranje svih onih troškova koji su u nadležnosti lokalne zajednice, te kompletna zdravstvena skrb. Svakako da svaki pomak u zapravo u osiguranju ljudskih prava je dobro, dobar korak i Klub SDP-a će podržat ovaj zakon jer je dobro da se doprinosi jačanju ljudskih prava, te ćemo svakako evo apelirat da ove kritike što se tiče smještaja djece bez pratnje da oni nadležni u ministarstvu se pozabave sa tim i da osiguranju zapravo specijalizirane ustanove za djecu bez pratnje, a da ne budu smještena u neadekvatnim ustanova za, djecu sa poteškoćama odnosno za djec…, u drugim ustanovama jer svakako i hrvatski državljani zaslužuju adekvatno zbrinjavanje i adekvatan smještaj, kao i djeca bez pratnje kojima treba još dodatna pomoć i adekvatna skrb, zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Nataše Tramišak. Hvala vam poštovani predsjedavajući i saborski zastupnici. Poštovani državni tajniče, pred nama je opsežan i sadržajan Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koje nam predlaže resorno MUP resorno MUP i Vlada RH za unaprjeđenje sustava azila na temelju rezultata procjene usklađenosti s europskim direktivama, ali isto tako i na temelju dosadašnjeg iskustva na terenu posebice imajući u vidu velik migracijski val raseljenih osoba iz Ukrajine. Dva su koncepta koja se mogu istaknuti kao noseće ideje ovog prijedloga zakona, prvom redu bolja zaštita hrvatskog društva kroz učinkovitiju integraciju azilanata, te isto tako pojačana zaštita prava ljudi koji ulaze u RH tražeći međunarodnu zaštitu u skladu s odredbama Međunarodnog humanitarnog prava. U pogledu ove prve dimenzije predlaže se i niz promjena i dopuna postojećeg zakona, preciznije se određuje pravo na zdravstvenu zaštitu, informiranje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom o eventualnom prestanku ili poništenju međunarodne zaštite, te više neće biti u usmenoj formi već u pisanoj formi što naravno i smanjuje prostor za neprecizne ili nepravedne odluke. Nadalje u ovom se prijedlogu bolje i preciznije regulira pravo na smještaj i nedvosmisleno se reguliraju iznimne situacije u smjeru osoba kojima se ponovno odobri međunarodna zaštita nakon što je prethodna prestala ili je bila poništena, a kako bi te osobe iskoristile razliku neiskorištenog 2-godišnjeg prava na smještaj. Vlada nam također predlaže i nove odredbe u kojima se propisuju rokovi i način prijave gubitka, nestanka ili pak krađe isprava, ali i novi načini i procesi utvrđivanja identiteta i države podrijetla. Važno je za naglasit da mogućnost komuniciranja tražitelja azila s članovi obitelji i s rodbinom, s pravnim i drugim savjetnicima, nevladinim organizacijama je jedno od temeljnih prava i ovim se izmjenama zakona to također regulira i izričito priznaje i sve u skladu sa Direktivom o prihvatu. Primjeri prijedloga izmjene i dopuna su to kojima se bolje regulira i štite prava ljudi koji u Hrvatskoj traže pravo na azil sukladno Međunarodnom humanitarnom pravu. Isto tako tražitelji azila osim naravno prava u RH imaju i određene obveze prema hrvatskom društvu, a također se ovim prijedlogom zakona one jasnije preciziraju. Tražitelju azila nalaže se obveza surađivanja s nadležnim tijelima RH radi prvenstveno utvrđivanja identiteta i drugih elemenata potrebnih za obradu zahtjeva o azilu. Nadležno tijelo RH prema ovom prijedlogu zakona i sukladno svim europskim direktivama imaju pravo pretražiti predlagatelja odnosno podnositelja zahtjeva i sve predmete koje on ima kod sebe. Također jasnije se propisuje i pravo na spajanje obitelji, prvenstveno obitelji azilanata koje trebaju ostvariti jednaka i ista prava kao i sam azilant, a to nemaju. Međutim i ključni element ovog prijedloga zakona i zakonskih izmjena je naravno učinkovita integracija tražitelja zaštite i azila u hrvatsko društvo. U tom smjeru svakako ide i izmjene o o skraćivanju roka za stjecanje prava na rad s 9 na 6 mjeseci, što će tražitelju azila omogućiti ranije uključivanje na tržište rada odnosno njegovu ekonomsku i egzistencijalnu neovisnost, samim time i početak sastavnije integracije. U cilju osiguravanja uspješnije integracije osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom ovim zakonom također se propisuje mogućnost da se stambene jedinice koje su vlasništvo RH ustupe na upravljanje JLPS. Naravno uključivanjem uključivanjem JLPS time se i jača sama njihova uloga kako bi se kvalitetnije i dugoročnije integrirali osobe pod međunarodnom zaštitom u društvo, spriječila bi se getoizacija samih stranaca ili stvaranja posebnih ili odvojenih dijelova gradova ili naselja u kojima bi stranci živjeli, te se sprječava marginalizacija. Loša iskustva iz nekih drugih europskih sredina koji nisu na vrijeme uspostavili Strategiju integracije i dozvolile su marginalizaciju mogu nam biti upozorenje kako ne bismo ponovili takve greške. Iako je ovo zakon u posebnoj formi međunarodne zaštite o azilu, činjenica je da će se migrantski valovi prema Europi nastaviti i postale su to je naravno radi bolje ekonomske perspektive u samoj Europi. Europa koja je bogata ima izražen stup socijalnih prava, konzumira čak svih 50% davanja socijalnih na svijetu, ali smo okruženi i različitim zonama ratova, nestabilnosti, diktatura, ekstremnog siromaštava. I stoga je jasno zašto se u ovom i kreću migracije. Ali ono što je važno da se stavi i jasnija pravila te zaštita hrvatskog društva. Hrvatska se nalazi i zaista je u posebnom položaju kao vanjska granica EU posebno dok ne dođe do proširenja EU na BiH i zemlje jugoistoka Europe, a u tom kontekstu zaista odgovornom politikom koja ima za cilj potaknuti i podržat naravno i proširenje, ali i zaštiti prava ugroženih ratom i represijom razviti politiku i njihove integracije. Svakako ne izostaviti rad na povratku naših iseljenika i njihovu integraciju koji svakako svojim radom mogu pridonijeti razvoju RH. Danas svakako Danas svakako se trebamo usredotočiti na aspekte koji se odnose konkretno na ovaj Zakon o azilu i izmjene koje Vlada predlaže saboru, izmjene koje unapređuju ovaj sustav, koje se usklađuju sa svim europskim direktivama, daljnje potiču solidarnost

Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Još u prvom čitanju ispred našeg kluba iznijeli smo niz konkretnih prijedloga kako unaprijediti ovaj zakon na način da se osigura kvaliteta ljudskih prava koji traže, ovih dakle osoba koje traže međunarodnu i privremenu zaštitu, a da se istovremeno sustav ne zlorabi. Žao nam je da je predlagatelj odbio tj. niti jedan od naših prijedloga. No, ipak zahvaljujemo na svim pojašnjenjima zašto ste te prijedloge odbili. Ovdje ćemo pokušati još jednom vas uvjeriti da ipak promislite i da prihvatite neke od naših prijedloga koje ćemo dati i u obliku amandmana u saborsku proceduru. Dakle, krenula bih od Članka 3. kojim se mijenja Članak 10., a koji govori o načelu najboljeg interesa djeteta. Ovim izmjenama jasno se definira uloga posebnog skrbnika, a mi predlažemo da se u ovom članku prepozna da djeca bez pratnje moraju biti primarno smještena u obitelji, a ne u domove za odgoje djece i mladeži u kojim, u kojima su smještena djeca s nasilničkim i drugim problemima u ponašanju. To je nažalost još uvijek praksa i naravno da je potrebno to zakonom konkretno i eksplicitno zabraniti jer mislimo da nema potrebe objašnjavati kolika je dodatna traumatizacija za dijete bez pratnje kada je nakon svega što je prošlo bude smješteno u dom za odgoj djece i mladeži s problemima u ponašanju. Tamo može biti smještano jedino ako doista ispunjava kriterije koje moraju ispuniti i domaća djeca za smještaj u takvu odgojnu jedinicu. I podsjećat ćemo još jednom u 2021. prema podacima, vašim podacima, podacima, u RH je bilo 195 djece bez pratnje, njih 64 je bilo smješteno u domove za djecu sa problemima u ponašanju. Dakle, gotovo 1/3 djece i mi zaista mi zaista smatramo da je to neprihvatljivo i da je potrebno stati takvoj praksi na kraj i zato vas još jednom pozivamo da prihvatite naše, naš amandman kojim će se eksplicitno zabraniti smještaj djece bez pratnje u tzv. popravne domove osim u slučajevima kad djeca i zaista imaju ozbiljne poremećaje u ponašanju. Sad ću skočiti na Članak 34. kojim se mijenja Članak 90. jer se isto veže uz temu djece bez pratnje. Naime, u stavku 2. tog članka govori se da djeca bez pratnje uzimajući u obzir najbolji interes djeteta smještaj se osigurava kod odraslih rođaka u udomiteljskoj obitelji ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu. Mi ćemo amandmanom predložiti da smještaj kod pružatelja socijalnih usluga za djecu bude smo u iznimnim slučajevima jer smo već argumentirali da je u najboljem interesu djeteta da bude smješteno u ovom, u udomiteljskoj obitelji. Mi smo svjesni da je u ovom trenutku u RH postoji postoji manjak udomitelja, ali to je djelomično i zato jer i dalje centri za socijalnu skrb diskriminiraju udomitelje po seksualnoj orijentaciji, pa u tom smislu pozivamo MUP da nam bude saveznik u tom zagovaranju. U Člankom 5. kojem se dodaju dva stavka u Članku 28. zakona regulira se medicinsko vještačenje radi utvrđivanja izloženosti proganjanju ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde. Tako novo predloženi stavak 4. govori da ministarstvo može uz pristanak tražitelja azila organizirati medicinsko vještačenje, a mi mislimo da treba ovdje dodati i riječi ili na zahtjev tražitelja. Naime, mislimo da ukoliko se tražitelj obrati ministarstvu s molbom za vještačenje da se onda ta molba treba uzeti u razmatranje. I pozdravljamo da se uvodi sukladno EU direktivi stavak 5. kojim će se sada informirati tražitelj da može učiniti i vještačenje na vlastitu inicijativu i o vlastitom trošku. Ne razumijemo i dalje zašto ste odbili naš prijedlog da se tražitelju nadoknade troškovi vještačenja ukoliko vještačenje pokaže da se uistinu radilo o trpljenju ozbiljne nepravde. I ovaj put se pozivate na EU direktivu, ponovno ignorirajući svima dobro poznatu praksu da europske direktive propisuju minimalne standarde i nikako ne brane nadstandarde, a posebno naravno u polju ljudskih prava. I nadoknada troškova vještačenja nakon što je tražitelj sam platio troškove ni na koji način nije u suprotnosti sa direktivom, te vas ponovno pozivamo da prihvatite naš amandman vezan uz to. U člancima 12. i 13. kojima se mijenjaju članci 49. i 50. zakona na način da se jasno uvodi obaveza ministarstva da po službenoj dužnosti provodi postupak ispitivanja, postojanja pretpostavki za prekid međunarodne zaštite. u prvom čitanju smo tražili da se eksplicitno navede da će se taj postupak provoditi u suradnji sa specijaliziranim organizacijama civilnog društva i znanstvenim institutima koji puno detaljnije prate situaciju u pojedinim zemljama. Vaš odgovor tada na naš prijedlog je bio da se djelatnici MUP-a ionako koriste različitim izvješćima, no mi i dalje smatramo da bi ova uža suradnja još ojačala kapacitete MUP-a za bolju analizu same situacije na terenu. I ovo naglašavamo iz dosadašnjeg iskustva kada se međunarodna zaštita odbijala temeljem uistinu loše analitike i zapravo nerazumijevanja kompleksne situacije na terenu. Zato vas pozivamo da prihvatite i ovaj amandman i na taj način ojačate i vlastite kapacitete za analitiku. Također u članku 49. u stavku 3. koji postaje stavak 4. a koji govori o obavještavanju tražitelja okolnostima zašto mu prestaje međunarodna zaštita sada po novome samo pismenim putem. Svakako je potrebno osigurati da ta obavijest bude na jeziku koji tražitelj razumije. I tako dolazimo do možda najosjetljivije izmjene Zakona kroz članak 14. a koji u članak 52. zakona uvodi mogućnost pretrage računala, te drugih elektroničkih i mobilnih uređaja tražitelja. Dakle, argumentacija MUP-a za uvođenjem ove vrste pretrage ide ponovno u smjeru EU direktive 2013/32EU, pa pogledajmo onda što zapravo piše u toj navedenoj EU direktivi u članku 13. stavak 2d. Dakle: „Nadležna tijela mogu pretražiti podnositelja zahtjeva i predmete koje on ili ona imaju kod sebe.“ dok se direktive tumače tako jako usko, kada je potrebno proširiti opseg prava tražitelja one se tumače jako široko kada treba smanjiti opseg njihovih prava. I vidljivo je da sama direktiva ne nalaže pretragu kao nužnu metodu već ju ostavlja kao mogućnost kaže mogu, a ne mora se. I u našem zakonu ona se sada uvodi kao obaveza. Dakle, ukoliko MUP ne može na druge načine utvrditi identitet i zemlju podrijetla tražitelja. samo zamislimo čime sve to može rezultirati? S jedne strane MUP odbija užu suradnju sa specijaliziranim udrugama i institutima koji bi ojačali kapacitete u analitici utvrđivanja identiteta i zemlje porijekla, a uvodi invanzivnu pretragu mobitela i laptopa. Naravno da će se ova opcija pretrage zasigurno početi sve više koristiti pogotovo zato jer na primjer za nju ne treba sudski nalog kao što bi trebalo za istu radnju prema građanima Republike Hrvatske i zato vas i za to još jednom pozivam da odustanete od navedene radnje Urša (Možemo!)** … ispuniti cilj pretrage. Nastavit ću u pojedinačnoj raspravi. Zahvaljujem. azila. Hvala. Evo mene nastavljam. Znači u članku 17. kojim se mijenja članak 57. zakona detaljnije se definira zdravstvena zaštita koju može koristiti tražitelj međunarodne zaštite, a koja je svedena samo na hitnu medicinsku pomoć i prijeko potrebno liječenje bolesti i ozbiljnih mentalnih poremećaja. Zato je naš stav da ovaj opseg prava je preuzak i praksa je do sada pokazala da tražitelji sa kroničnim bolestima, a naročito maloljetnici i posebno bebe i djeca sa bolestima moraju dobiti pristup medicinskoj skrbi makar u obliku pregleda ili medicinske konzultacije, te osiguranja nužnih lijekova za naravno kronične bolesnike i otklanjanja ili ublažavanja simptoma kod beba i djece. Mislimo da je taj civilizacijski minimum potrebno osigurati ovim izmjenama zakona. I sada dolazimo do nečega što je po nama možda i najvažnije već sam to u replici i spomenula, a to je skraćivanje roka kojim tražitelj stječe pravo na rad. Već u prvom čitanju, dakle mi smo pohvalili skraćivanje sa 9 na 6 mjeseci, ali nam je žao da ne prihvaćate naš prijedlog zapravo da nema mjeseci nego da to pravo dobe odmah. Predložit ćemo kroz amandman dva mjeseca. Naime, više je nego razvidno da u Republici Hrvatskoj postoje velika potreba za radnom snagom i o tome sam govorila. Naravno istovremeno za uključivanjem tražitelja međunarodne zaštite u tržište rada, jer je to kao što ste vi gospodine državni tajniče rekli najbolja integracija u društvo i rok od 6 mjeseci nam se na, naprosto čini nerazumno previsok, naročito držimo netočnim vaš argument iz dokumenta da je rok od 6 mjeseci primjeren za provedbu ispitnog postupka i donašanja odluke, kao i drugih provjera koje su nužne da bi tražitelj mogao pristupiti tržištu rada u RH. Složili smo se da kad čovjek dobije status, dakle tražitelj kad dobije status dobiva automatski i dozvolu za rad, taj, to, to, tu, to razdoblje za pravo na rad smanjiti na najmanje moguće. Vi ste isto tako g. državni tajniče u odgovoru na moju repliku rekli da se sve te provjere mogu dogoditi u 2 do 3 mjeseca, pa eto postoji prostor da se taj mi ćemo predložit u amandmanu 2 mjeseca, pa možda da promislite i budete toliko ljubazni da, da to uvažite jer mi smo uvjereni da svakog kvalitetnog radnika u ovoj situaciji u kojoj se RH nalazi treba zadržati i treba mu dati priliku da onda osoba putem radne dozvole može regulirat eventualno i svoj status ta osoba zasigurno će biti višestruko provjeravana nego npr. tisuću stranih radnika koji putem agencijskog rada trenutno dolaze i rade u RH. Također želimo skrenuti pažnju na moguću situaciju da netko od stranih radnika koji imaju dozvolu za rad i boravak u RH zatraži privremenu ili međunarodnu zaštitu, prema sadašnjem zakonu ta osoba bi izgubila pravo na rad budući da dobiva status tražitelja i mislimo da je to nepravedno, te smo u tom smjeru također predložili amandman da osoba s već odobrenom dozvolom za rad ukoliko zatraži zaštitu njegovo pravo na rad da se naprosto ne ukida nego nastavi. Konačno već smo istaknuli u prvom čitanju da nam je žao da predlagatelj nije iskoristio ove izmjene da omogući i tražiteljima azila tečaj hrvatskog jezika, nije naravno vjerujem potrebno dodatno objašnjavati koliko je pravovremeno učenje jezika važno za integraciju i na to smo amandman u tom smjeru uputili u proceduru i vi naravno i opet imate priliku prihvatiti ga. Zahvaljujem što ste me slušali, nadam se da ste nešto i čuli, hvala.

koje je evo nažalost zadesio reći ćemo neki oblik teške, teške sudbine i bez propitkivanja ovo su situacije kad se trebamo i kao društvo iskazati i kad treba ustupit pomoć, to bez daljnjeg. Vi ste doista prošli segment po segment izmjene po člancima, a znamo da Hrvatska ustupa migrantima stambeno zbrinjavanje u smislu ustupanja državnih nekretnina i u smislu plaćanja najamnina, pa i dodjele dnevnica, dok se recimo naši građani s druge strane za, zbog ovrhe od par tisuća kuna vrlo lako iseljavaju iz svojih domova, pa evo pitam vas dakle kolko je to pravedan sustav i kako gledate na to jer ste evo i kao klub u u nekoliko navrata ukazivali na to da je teško, gotovo nemoguće, osobito mladim obiteljima doć do nekretnine i znamo s kojim problemima se susreću, koje su cijene nekretnina, a s druge strane evo imamo priliku vidjet ovo, što kažem dakle bez daljnjeg treba, treba pokazati…/Upadica Sanader: Vrijeme/…humanitarnost, ali evo kako gledate na to? Zahvaljujem vam na pitanju, u jednoj stvari se ne mogu složiti s vama da stavljamo u istu ravan te, te dvije problema, ta dva problema koja su jednako goruća i jednako važna iz jednostavnog razloga što bi se moglo, ja vjerujem da vi to ne implicirate i gotovo i sigurna sam, ne gotovo nego sigurna sam, ali to znaju biti argumenti koji su iz klupe se ne razumije/…znam da niste, ali to su oni argumenti koji stvaraju tu, tu, animozitet da tako kažem prema primanju azilanata i ljudi koji su u potrebi u našu zemlju. Ne bih voljela da se problemi naših građana stavljaju u istu ravan da ne dođemo upravo u tu situaciju da se stvara negativna slika azilanata. Naravno mi se zalažemo na tisuću načina da se našim, ne samo mladima nego i svim građanima, omogući priuštivije stanovanje, o tome sam mnogo govorila jel curi mi vrijeme da me predsjednik, predsjedavajući, sama sam se prekinula, hvala. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani Ivan Budalić. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Kako je prethodno izrečeno i obrazloženo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti osigurat će se potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom EU u području međunarodne zaštite i privremene zaštite sukladno analizi i preporukama Donošenjem zakona osigurat će se veća preciznost odredbi, te će se time ujednačiti tumačenje odredbi važećeg zakona, razjasniti nadležnosti koje proizlaze iz drugih zakona, te otkloniti kolizija s odredbama drugih zakona, osobito s odredbama Zakona o strancima. Jednako tako ovim će se zakonom odredbe koje se odnose na područje privremene zaštite uskladiti s nedavnim izmjenama i dopunama drugih zakona koji uređuju ostvarivanje pojedinih prava koja proizlaze iz statusa privremene zaštite, osobito Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, čime se postiže horizontalna usklađenost zakonodavnog sustava. Novim normativnom rješenjem omogućit će se učinkovito, kvalitetno i brže provođenje postupka međunarodne zaštite omogućavanjem korištenja odgovarajućih tehnoloških rješenja i digitalizacije procesa koji će pružiti podršku utvrđivanja koji će pružiti podršku utvrđivanja identiteta i države podrijetla. Ujedno će se normirati potrebe prilagođenog postupanja u okolnostima pandemije virusa SAR COV-2, potrebe socijalnog distanciranja radi zaštite zdravlja i javnog zdravlja te osiguranje kontinuiteta učinkovite provedbe postupka međunarodne zaštite. Osigurat će se sveobuhvatno i transparentno uređenje pitanja smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom koje se odnosi na privremeni smještaj osoba s odobreno međunarodnom zaštitom u prihvatilištima za tražitelje za tražitelje do trajnog smještaja u stambene jedinice sukladno rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb. Jednako tako propisat će se pravna osnova za rješavanje stambenog pitanja nakon isteka roka prava za smještaj azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom s naglaskom na važnost uloge jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, kao i mogućnost privremenog korištenja stambene jedinice u državnom vlasništvu u iznimnim slučajevima na preporuku i uz suglasnost nadležnih tijela. Omogućit će se sustavna revizija odobrenih međunarodnih zaštita redovnim praćenjem situacije u državi podrijetla te utvrđivanjem nastupanja izmijenjenih ili novih činjenica i okolnosti koje mogu biti od utjecaja na provođenje postupka poništenja i ukidanja odobrenih statusa azila i supsidijarne zaštite sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, pravnoj stečevini Europske unije te međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona. Hvala lijepo.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

gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici,